Prelazimo na Konačni prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije. Hitni je postupak, prvo i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 Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ravnopravnost spolova, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Evo sa zadovoljstvom vam predstavljam još jedan od zakona koji je jedan od onih koji označavamo sa E.U., dakle jedan od zakona kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa propisima Europske unije. Moram reći naravno činjenicu koju vi dobro znate, ali ću ponoviti da mi do sada nismo imali doduše ovako jedan krovni zakon koji govori o suzbijanju diskriminacije, međutim u našem temeljnom zakonu, u Ustavu Republike Hrvatske naravno da su kroz temeljne vrednote koje su ugrađene u Ustav Republike Hrvatske ugrađene i antidiskriminacijske odredbe. Isto tako u Zakonu o radu, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, zatim u Kaznenom zakonu. Primjerice u Zakonu o Oružanim snagama, Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, ugrađene su antidiskriminacijske mjere za pojedina područja odnosno uređena su specifična pitanja diskriminacije. Mi smo to naravno sve naveli u našim razgovorima sa predstavnicima Europske komisije. Izreći ću jednu malu kronologiju tako da imate potpuni okvir zašto, kako je donesen ovaj zakon, odnosno zašto ga predlažemo. I u Europskoj komisiji su međutim tražili da se pripremi i jedan ovakav krovni zakon. Sljedeće pitanje je bilo tko će pripremiti takav zakon i tko će ga prezentirati Vladi, a onda u konačnici u Hrvatskom saboru. Mi smo smatrali primjerice da bi bilo dobro da to učini Ured za ljudska prava, međutim Europska komisija osobno mislim s pravom, je tražila da nositelj toga cijelog posla bude netko od ministarstava. Dogovorili smo se da to bude Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zbog toga što se upravo u tom ministarstvu na različite načine bavimo zapravo pitanjima borbe protiv diskriminacije zato što radimo, brinemo se za određene sasvim specifične i osjetljive skupine u hrvatskome društvu. Eto tako je onda Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i premilo ovaj zakon i naravno činjenica je da se ja kao potpredsjednica Vlade u Vladi među ostalim brinem i za ljudska prava i eto zakon koji smo radili dugo, vrlo vrlo temeljito, konzultirajući svu stručnu ali i svu zainteresiranu javnost je danas pred vama. Moram još reći da je kada je zakon pripremljen, održana javna rasprava, dakle jedan veliki okrugli stol u Centru za ljudska prava gdje smo pozvali i sve one koji su radili na zakonu, ali isto tako i sve one za koje smo smatrali za koje smo smatrali da su zainteresirani, prije svega sve one udruge, sve predstavnike civilnog društva u Hrvatskoj koji se dugi niz godina na različite načine bave zaštitom ljudskih prava i promicanjem ljudskih prava u Republici Hrvatskoj. Želim još reći da su u izradi ovog zakona sudjelovali stručnjaci s Pravnog fakulteta u Zagrebu, zatim predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, predstavnici Ureda pučkog pravobranitelja kao i predstavnici Centra za ljudska prava. Ono što smatram također u uvodu važno reći, jeste da smo na tom okruglom stolu, dakle u toj javnoj raspravi o ovom zakonu, o odredbama ovoga zakona dobili bezrezervnu potporu. Isto tako i potporu na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, dakle potporu od predstavnika šest sindikalnih središnjica i predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca. Nacrt prijedloga Zakona o suzbijanju diskriminacije kao što ste vidjeli, određuje osnove diskriminacije i sve u cilju da svakoj potencijalnoj marginaliziranoj i diskriminiranoj društvenoj skupini osiguramo pravo na jednako postupanje i naravno maksimalnu i potpunu zaštitu. Kao što ste vidjeli sukladno odredbama ovoga nacrta prijedloga zakona, diskriminatorne osnove su rasa, etnička pripadnost, boja kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovno stanje, članstvo u sindikatu, obrazovanje, društveni položaj, bračni ili obiteljski status, dob, zdravstveno stanje, invaliditet i naravno rodni identitet ili izražavanje ili genetsko nasljeđe. Ono što također smatram važnim istaknuti su područja u kojima će se ovaj zakon primjenjivati. Istaknuti ću ona za koja mi se čini da su najvažnija, prije svega rad i i radni uvjeti, mogućnost obavljanja samostalne ili nesamostalne djelatnosti, uključujući i kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, odnosno napredovanju. Tu ću naravno istaknuti i vjerujem da će o tome biti govora i tijekom rasprave, da što se tiče radno pravnih odnosa, radnih uvjeta rada, položaja na tržištu rada sasvim sigurno da su žene još uvijek na žalost u onoj skupini koja je diskriminirana vrlo često. Moram to reći naravno zbog toga što sam i sama žena zbog toga što mi se žene vrlo često žale, žene koje žele imati obitelj, ali i žele imati karijeru. Žene su jedine te koje se pitaju kod zapošljavanja vrlo često na žalost, što je naravno apsolutno diskriminirajuće, jesu li udane, imaju li djecu, jesu li djeca mala, hoće li imati djecu, hoće li imati još djece, jesu li trudne, na žalost dobivaju i otkaze u vrijeme trudnoće itd. itd. Žene na žalost često skrivaju trudnoću upravo zbog straha zbog egzistencije i o tome kakva će im biti budućnost. Jedno od tih područja je svakako obrazovanje, znanost, ali i šport, socijalna sigurnost koja uključuje socijalnu skrb, mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, zdravstvena zaštita, pravosuđe, uprava, stanovanje, javno informiranje, mediji, pristup dobrima i uslugama, članstvo i djelovanje u sindikatima, organizacijama civilnog društva, političkim strankama ili bilo kojim drugim organizacijama, kao i sudjelovanje u kulturnom i umjetničkom umjetničkom stvaralaštvu. Ovaj zakon, dame i gospodo zastupnici, donosi još jednu novinu koja nije osobiti poznata do sada u svim ovim propisima o kojima sam govorila, koji se naravno na različitim razinama i različitim područjima života bave diskriminacijom, a to je pojam tzv. višestruke diskriminacije. Reći ću jedan primjer o čemu smo razmišljali kad smo se odlučili za uvođenje toga pojma. Primjerice, opet ću govoriti o ženama i to u ovom slučaju o ženama s invaliditetom. Dakle to su osobe koje su vrlo često dvostruko, trostruko, višestruko diskriminirane, dakle zato što su žene i zato što su osobe s invaliditetom. Ne moram sigurna sam spominjati primjere i onda položaju na tržištu rada kod zapošljavanja i naravno kod napredovanja, ali i u svim ostalim područjima života do medija i naravno političkog života. Vjerujem da ćete o tome više također u raspravi. Ono što također mislim da je važno istaknuti da će se odredbe ovoga zakona odnositi na sve pravne i fizičke osobe bez izuzetaka, te stoga svaka pravna ili fizička osoba mora postupati sukladno sadržaju ovog nacrta prijedloga zakona. Ono što je bila jedna od dvojbi tijekom izrade zakona, rasprave u javnosti o zakonu je bilo tijelo koje će biti nositelj zapravo i koje će nadzirati provedbu zakona i nositelj svih najvažnijih poslova koji su vezani uz ovaj ovaj zakon odnosno borbu protiv diskriminacije. Mi smo se odlučili da to neovisno, specijalizirano tijelo bude ured koji već postoji, naravno Ured pučkog pravobranitelja. Pravobranitelj je pristao na to. O tome je govorio i na toj javnoj raspravi, dakle na Okruglom stolu i to će ubuduće kad vi vjerujem poduprete ovaj zakon biti dakle to tijelo koje će nadzirati provedbu ovoga zakona na svim područjima, ali isto tako i podnositi godišnje izvješće. U izradi izvješća prema odredbama zakona morat će se uključiti sve relevantne institucije i posebno organizacije civilnog društva, sindikati, udruge poslodavaca i savjet za nacionalne manjine, dakle svi oni morat će dati svoje mišljenje koje će onda biti ugrađeno u to redovito izvješće Ureda pučkog pravobranitelja. Ured pučkog pravobranitelja dakako i sada podnosi jednom godišnje izvješće Hrvatskom saboru o svom radu, o svom poslu, međutim kako predviđa ovaj zakon te će se znatno proširiti i ono što je važno reći da se predviđa naravno i proširenje Ureda pučkog pravobranitelja kako bi valjano mogao nadzirati ostvarenje ovoga zakona. Ono što još mislim pri kraju da treba istaknuti jest da se u ovom dokumentu žrtvama diskriminacije i svim osobama koje su nazočile odnosno svjedočile diskriminaciji ili prijavile diskriminaciju, dakle tzv. zviždačima omogućava se zaštita od bilo kakve daljnje diskriminacije. Mi smo tu zaštitu ugradili i u Zakon o državnim službenicima i namještenicima, međutim mislili smo da je nužno da se ta odredba ugradi i u Zakon o suzbijanju diskriminacije. Na kraju, samom kraju dame i gospodo, zakon predviđa i tri vrste tužbi koje se mogu podnositi odnosno koje mogu podnositi žrtve diskriminacije u sudskom postupku, a to su tužba za utvrđenje diskriminacije, tužba za zabranu ili za otklanjanje diskriminacije i tužba za nadoknadu nematerijalne štete zbog diskriminacije. Evo dame i gospodo ovo je ukratko, dakle vrlo kratko ono najvažnije što smatram da donosi novi Zakon o suzbijanju diskriminacije. Prvi puta je Zakon o suzbijanju diskriminacije u Republici Hrvatskoj, jer Vlada smatra da diskriminacija uistinu predstavlja ozbiljnu prijetnju pri izgradnji stvarnog demokratskog društva s visokim stupnjem socijalne osjetljivosti odnosno sigurnosti, tolerancije, međusobnog uvažavanja, poštovanja i naravno promicanja ljudskih prava. Kako smo na tom putu svi zajedno, predlažem dame i gospodo da podržite donošenje Zakona o suzbijanju diskriminacije. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Bilo bi dobro da je tako što je gospođa potpredsjednica Vlade ustvrdila, ali nažalost, tomu nije tako, da iako je ovo prijedlog zakona koji bi trebao biti krovni zakon, a da kako kažete vi gospođo potpredsjednice Vlade, da ostali zakoni, pa ste nabrojili koje, postoje, suzbijaju diskriminaciju. Nažalost tomu nije tako. Ja ću vam samo nabrojiti nekoliko zakona. Zakon o obiteljskim odnosima gdje žena dakle mora ići na porodiljni dopust, a muškarac ne mora ići na porodiljni dopust. To je jedan izvor iz svega onoga što ste naveli, koje kasnije diskriminacije prolaze iz tog stvarnog života kako žive. Zatim, nedavno smo donijeli, još nismo ga donijeli, ali raspravili smo o Zakonu o minimalnoj plaći gdje se diskriminiraju radnici, najviše radnice u tekstilnoj i drvnoj industriji. Zatim još uvijek nemamo zakona, to je ta diskriminacija koja je nevidljiva zato što nema zakona

Hvala. Da li žele odbori uzeti riječ? Da. U ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik Odbora gospodin Furio Radin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina razmatrao je ovaj prijedlog zakona kao matično radno tijelo. U raspravi je naglašeno da predloženi zakon predviđa dosta široku osnovu za zaštitu ljudskih prava od diskriminacije u cijelom spektru područja, od rada i radnih uvjete, obrazovanja, znanosti, sporta, socijalne sigurnost, zdravstvene zaštite, pravosuđa i uprave, stanovanja, javnog informiranja i medija sve do pristupa dobrima i uslugama, djelovanju u sindikatima i organizacijama civilnog društva te sudjelovanju u kulturnom i umjetničkom stvaralaštvu. Također se kao posebni oblici diskriminacije uvode uznemiravanje i spolno uznemiravanje, segregacija i indirektna diskriminacija. Članovi odbora su posebno istaknuli dobru suradnju predlagatelja s udrugama osoba s invaliditetom temeljem čega je prihvaćen prijedlog da se poticanje na diskriminaciju i propuštanja razumne prijedloge osobama s invaliditetima također utvrdi kao diskriminacija. Naglašeno je da je diskriminacija osoba s invaliditetom često puta višestruka što se također utvrđuje ovim zakonom jednako kao i ponovljena i produljena diskriminacija ili ona koja teško pogađa žrtvu. Ocijenjeno je dobrim rješenjem da se za središnje neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije odredi pučki pravobranitelj koji ima puno iskustava na tom području i puno dobrih rezultata, čije se ovlasti ovim prijedlogom zakona dodatno osnažuju te se potiče njegova suradnja i dijalog sa socijalnim partnerima i s organizacijama civilnoga društva. Istaknuto je da pučki pravobranitelj u svom dosadašnjem radu postao referentna institucija u zaštiti ljudskih prava a budući da mu se ovlasti dodatno proširuju potrebno je osigurati sve pretpostavke, to znači one konkretne to znači one konkretne pretpostavke kako bi na kvalitetan način mogao postupati po odredbama ovoga zakona. U raspravi je dalje ukazano i na postojeći problem dugotrajnosti postupaka Obzirom na postojeću negativnu praksu u tom smislu izneseno je mišljenje da će se teško moći osigurati hitnost u postupanju u predmetima po odredbama ovoga zakona, tim prije što do sada nisu donesene presude koje se odnose na na postupcima i na postupke u svezi diskriminacije. Ocijenjeno je iznimno važnim daljnje educiranje i usavršavanje sudaca s ciljem što bolje primjene ovoga zakona ali i službenika zaposlenih u državnim tijelima, tijelima lokalne i područne odnosno regionalne samouprave te tijelima s javnim ovlastima. Ukazano je na kraju i na potrebu kontinuiranog praćenja provedbe ovoga zakona za što ovaj odbor ima poseban interes kao što bi kroz i inače dobru suradnju s pučkim pravobraniteljem pravovremeno reagirao na moguće teškoće u primjeni predmetnog zakona. Odbor je također izglasao jedan amandman. Amandman je slijedeći: U članku 21. ovoga prijedloga zakona briše se stavak 4. Obrazloženje Tim stavkom, dakle 4. člana 21. uređeno je da će se tzv. umiješač sam snositi troškove svoga sudjelovanja u parnici bez obzira na ishod parnice što je svojevrsni presedan da bez obzira na ishod parnice jedan od sudionika u parnici zapravo mora snositi troškove iako je u pravu. Ona stranka koju umiješač podržava. To bi u primjeni značilo da će organizacije civilnoga društva, radi se uglavnom o udrugama imati znatno ograničene mogućnosti sudjelovanja u parničnim postupcima kao umiješači na strani osobe koja tvrdi da je žrtva diskriminacije, obzirom da bi same morale snositi troškove sudjelovanja u parnici bez obzira na ishod parnice. Znači, uvijek bi bili praktički u gubitku novčanom. Ovakvo rješenje u suprotnosti je s odredbom članka 54. stavak 1. Zakona o parničnom postupku kojim je utvrđeno da je stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna protivnoj stranci i njezinom umiješaču nadoknaditi troškove. Budući da o sudjelovanju umiješača odlučuje sud, znači sudac uvijek odlučuje da li će se umiješač imati pravo, koristiti ću tu riječ, umiješati ili ne, znači sud to odlučuje. Nema potrebe unaprijed na bilo koji način ograničavati sudjelovanje umiješača radi sprječavanja nepotrebnog parničenja na što upozoravaju predstavnici predlagatelja. Isto tako, nema bojazni od dodatnih troškova za državni proračun jer je po Zakonu o parničnom postupku kako je već rečeno stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna snositi troškove protivnoj stranci i njezinom umiješaču. Osim toga, omogućavanjem većeg broja sudionika da su sudjelovanjem u postupku budu uključeni …/Govornik se ne razumije./… diskriminacija može se pridonijeti smanjivanju diskriminacije na svim razinama. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o suzbijanju diskriminacije sa upravo objašnjenim amandmanom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li ostali odbori uzeti riječ? Da. Gospođa Gospodine predsjedniče, gospođo potpredsjednice, državni tajniče. Odbor za ravnopravnost spolova je na svojoj 7. sjednici raspravljao o Prijedlogu zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona. Predstavnik predlagatelja je obrazložio prijedlog zakona. Republika Hrvatska do sada nije imala cjelovit zakon koji bi na jedinstveni način uređivao problematiku suzbijanja diskriminacije, mada su naravno antidiskriminacijske odredbe sadržane u pojedinim propisima a ovim se prijedlogom zakona zakonodavstvo Republike Hrvatske na području diskriminacije usklađuje s direktivama Europske unije. U raspravi koja je uslijedila nakon uvodnog obrazloženja pravobraniteljica za djecu predložila je da se zbog ujednačavanja budućeg postupanja svih pravobranitelja predvidi donošenje odgovarajućeg pravilnika. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ukazala je na potrebu da se na postupanje po predloženom zakonu obvežu i pravne osobe s javnim ovlastima na koje bi se trebale odnositi i prekršajne odredbe o zakonu na koji prijedlog predstavnik predlagatelja nije imao primjedbi. U raspravi predstavnica Centra za mirovne studije predložila je da se termin spolnog uznemiravanja zamijeni terminom seksualnog uznemiravanja što nije prihvaćeno zbog ujednačavanja terminologije koja se već koristi u postojećim zakonima. S prijedlogom da se sva tijela obvežu na vođenje evidencije prema spolu u svim slučajevima diskriminacije bez obzira na osnovu diskriminacije složio se i predstavnik predlagatelja. Članovi i članice odbora jednoglasno su odlučili podnijeti amandmane na Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Konačnim prijedlogom zakona. Prvi amandman se odnosi na članak 8. da se iza riječi: "tijela s javnim ovlastima" dodaju riječi: "pravne osobe s javnim ovlastima" jer bi se na taj način na postupanje po predloženom zakonu obavezalo i pravne osobe s javnim ovlastima. Amandman 2. 3. i 4. odnose se na članka 25., 26. i 28. nadopunjujemo ih jer u sadašnjem prijedlogu u prekršajnim odredbama nisu predviđene kazne za odgovornu osobu u tijelu s javnim ovlastima. Dakle, predlažemo kao odbor da se ti članci nadopune s ovim amandmanima. da se u članak 14. dodaje novi stavak 4. koji glasi: "Sve evidencije o slučajevima diskriminacije po bilo kojoj osnovi vode se iskazane prema spolu.". Članovi i članice Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o suzbijanju diskriminacije sa navedenim amandmanima odbora. Hvala.

Najprije na početku u ime Kluba SDP-a ja ću pozdraviti donošenje ovog jednog zakona, dakle, kao jednog krovnog antidiskriminacijskog zakona. Jer u konačnici to je naša obveza u postupku pristupanja Europskoj uniji, odnosno postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske na području diskriminacije. Ono što smatramo da je dobro u ovome Zakonu to je da će se u Hrvatskoj, dakle, određuje se u Hrvatskoj jedno tijelo u ovom slučaju to je Ured pučkog pravobranitelja, koji će biti središnje tijelo za suzbijanje diskriminacije i obuhvaćena su sva područja na kojima bi do diskriminacije moglo doći. I posebno pozdravljam uvođenje pojma višestruke diskriminacije. Naravno imamo i određenih primjedbi i određenih pitanja, da tako kažem obzirom na dosadašnju praksu, primjene dosadašnjih antidiskriminacijskih, pojedenih posebnih zakona ili odredbi antidiskriminacijskih odredbi u pojedinim zakonima. U uvodnom obrazloženju zakonodavac se stvarno potrudio pa je nabrojio sve konvencije, sve direktive, protokole ali i nacionalne zakone koji i sada, do sada uređuju gotovo pa sva područja na kojima se diskriminacija događa i dolazi dakle, do različitih oblika i vrsta diskriminacija. Dakle, pobrojeni su tu od Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, odredbe Zakona o radu, Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o istospolnim zajednicama, Kazneni zakon o državnim službenicima, Oružanim snagama i različiti nacionalni programi strategije ili politike. Ono što međutim nedostaje u ovom uvodnom obrazloženju to su ustvari određeni konkretni podaci kada je u pitanju diskriminacija po različitim osnovama a koji bi se ticali Hrvatske. Dakle, podaci, statistički pokazatelji, istraživanja koja eventualno idu na to da ukažu na kojim područjima je diskriminacija i kojih je to grupacija najizraženija kada je u pitanju Hrvatska. Kako smo se i na koji način do sada borili sa bilo kojom, bilo kojom vrstom diskriminacije. Na stranici 9, u obrazloženju kada govori se o posljedicama koje će donošenjem zakona proistječi, kaže u prvoj rečenici da će donošenje donošenje ovoga zakona građanima će biti omogućeno da se na adekvatan način zaštite svoje pravo na jednake mogućnosti ukoliko je ono povrijeđeno. Ako se ne varam slična obrazloženja imali smo i kod svih do sada usvojenih antidiskriminacijskih zakona. Počevši od Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pa dalje, sve da ne nabrajam one zakone koje je uostalom spomenula i potpredsjednica u svom uvodnom dijelu. I onda se ustvari pitamo, obzirom da su i oni predviđali adekvatnu zaštitu i predviđaju adekvatnu zaštitu po različitim područjima, po različitim vrstama diskriminacija, onda ustvari uopće postavljam pitanje ako ti zakoni do sada nisu štitili od diskriminacije da li će ovakav jedan krovni zakon to omogućiti. Nažalost, bojim se da kako u Hrvatskoj jedna jako dobra, da tako kažem praksa da donosimo i dobre zakone i usklađene i i sa europskim zakonodavstvom, a onda imamo problema u njihovoj primjeni, imamo problema u njihovom provođenju, njihovoj implementaciji. I stoga želim stvarno naglasiti da nemamo iluzija oko toga da će sada donošenjem ovoga zakona biti ne znam koliko više zaštite. Neće biti ukoliko se i prema ovom zakonu u njegovoj primjeni budemo odnosili onako kao što se odnosimo i na sve do sada usvojene antidiskriminacijske zakone koji su uostalom već i više godina u primjeni u Hrvatskoj. Također sumnjamo da će se adekvatna zaštita moći ostvariti i time što su stvarno velike kazne za nepoštivanje zakona što u osnovi pozdravljamo. Međutim, nažalost iskustva i kada je u pitanju različite diskriminacijske radnje radnje u Hrvatskoj pokazuju da je u Hrvatskoj dug put od traženja do dobivanja pravde i adekvatne zadovoljštvine kada su u pitanju žrtve diskriminacije po bilo kojoj osnovi. u Zakonu u ovom uvodnom obrazloženju također se govori o edukaciji pa se kaže da će se edukacijom zaposlenih u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te tijela sa javnim ovlastima tiskom statističkih obrazaca za praćenje diskriminacije te promocijom ovoga zakona dakle, raditi na njegovoj dobroj implementaciji. Meni se čini da smo mi nešto, kada su u pitanju do sada važeći antidiskriminacijski zakoni nešto propustili ili nismo dovoljno dobro napravili. Pa ja u ime kluba molim Vladu ako su u prošlim, dakle, sada postojećim antidiskriminacijskim zakonima u njihovoj primjeni napravljeni propusti da se to ne dozvoli kod ovog antidiskriminacijskog zakona. Osim toga, ako pogledate strukturu troškova koja je predviđena vezano oko provođenja ovoga zakona tada smatramo da je apsolutno nelogično da se usavršavanje, stručno usavršavanje sudaca predviđa oko 300 tisuća kuna a da se na promociju Zakona u javnosti predviđa se trošenje 400 tisuća kuna a na tisak statističkih obrazaca oko 100 tisuća kuna. I nadalje, vezano oko ovih troškova, mislim da je potrebno posebno izdvojiti trošak koji, dakle novci koji će biti utrošeni na edukaciju svih zaposlenih u državnim tijelima, u državnoj upravi, u tijelima lokalne uprave i samouprave, na način kako je ovdje navedeno. Jer mislim da takva sredstva barem nisu predviđena posebno u proračunima tih Dakle, apeliramo na puno veće ulaganje u edukacije svih onih koji će biti sutra dužni provoditi, odnosno postupati po odredbama ovoga Zakona. Kad govorimo o diskriminaciji u Hrvatskoj onda moramo progovoriti o jednom području koje ustvari je da tako kažem ajde crna točka negdje. Naime sudska praksa, što je sa sudskom praksom u slučajevima diskriminacije recimo s obzirom na spol, s obzirom na spolno opredjeljenje, s obzirom na vjeru, bračno stanje, druge temelje moguće diskriminacije. Ako se ne varam i Europska komisija je od Hrvatske tražila te podatke tijekom screening-a za područje, za poglavlje pravosuđe temeljnih ljudskih prava međutim Hrvatska takvih podataka nažalost nema. Jer u biti radi se o antidiskriminacijskim postojećim zakonima, o odredbama iz tih zakona. Oni jesu na snazi već od 2003. godine. Danas smo u 2008. godini međutim mi danas nemamo te sudske prakse koja će na neki način u pozitivnom smislu usmjeravati i sva nekakva, sva nekakva buduća postupanja. Mišljenja su neka da je vjerojatno to zbog toga što hrvatsko zakonodavstvo do sada nije omogućavalo trećim tzv. trećim osobama da budu, da podižu tužbe u ime žrtve diskriminacije pred nadležnim sudovima. Možda će sada ove odredbe ovoga zakona gdje … /Govornica se ne razumije./ … postoji mogućnost tih umješača da će uz naravno prihvaćanje amandmana koje je dao Odbor za ljudska prava da će možda u tom dijelu se, se nešto pomaknuti. pitanje, postavlja se pitanje koliko je uopće pravda u Hrvatskoj dostižna kada je u pitanju diskriminacija po bilo kojoj osnovi. očito se smatra nedostižnom. Naime javnost, u javnosti postoji sumnja i to tvrdimo opravdana u uspješan i brz završetak bilo kojeg sudskog procesa i ustvari se u osnovi vrlo malo ljudi odlučuje na podizanje tužbi da bi se kroz sudske presude, kroz dakle postupak dobila, dobila zadovoljština. U Hrvatskoj neosporno je diskriminacije ima. Diskriminacije ima po svim osnovama. U krajnjoj liniji možemo uzeti kao pokazatelje samo izvješća naših pravobranitelja od pučkog pravobranitelja preko pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za djecu iz kojih se vidi da su pritužbe građana iz godine u godinu sve više a ustvari još uvijek je na djelu jedna određena nemoć u postupanju, u postupanju naših pravobraniteljstava. Postavljam dakle još jedno pitanje hoće li ovaj zakon, ovaj krovni antidiskriminacijski u svim područjima na kojima se dešava diskriminacije moći nešto promijeniti. Uzet ćemo samo područje rada. Tržište rada. Diskriminacija koja se javlja, to dakle postoje egzaktni pokazatelji, postoje znanstvena istraživanja. Diskriminacija prilikom zapošljavanja bilo zbog dobi, bilo zbog spola, bilo zbog neke vrste invaliditeta, bilo zbog trudnoće, bilo zbog pomisli na trudnoću. Što je sa različitim vrstama zlostavljanja u tijeku radnog procesa odnosno na radnom mjestu? Što je sa razlikama diskriminacija kada su u pitanju plaće između muškaraca i žena na primjer u Hrvatskoj za rad jednake vrijednosti? Što je sa, da li u diskriminaciju spadaju i neplaćeni prekovremeni rad i rad preko blagdana a koji nije plaćen dakle da li u diskriminaciju koja proizlazi iz rada rada spada i neisplata plaća? Da li tu spadaju i preinake ugovora o radu kada se ugovori sa neodređenog preinačuju u ugovore na određeno vrijeme? Da li je i to sve nabrojeno diskriminacija po različitim osnovama odnosno diskriminacija koja je suprotna odredbama i postojećeg i postojećeg što je sa tisućama i tisućama radnih sporova koji i po sadašnjem Zakonu o radu bi trebali biti gotovi u roku od 6 mjeseci? Vi godinama čekate uopće da se bilo, da vas se pozove na prvo ročište. Drugo pitanje, koliko od tih tisuća radnih sporova se odnosi upravo na one koji su započeti po osnovu određenih diskriminacija? O tome nažalost podatke nemamo. Možda ćemo tek u nekakvom budućem postupanju naših sudova ukoliko ih dakle obvežemo ovim zakonom tako nešto, tako nešto imati. Posebno bih željela izdvojiti upravo problem zlostavljanje na radu i recimo kazati da je od 2003. do 2007. godine podnešeno ukupno negdje nešto više od stotinjak tužbi na osnovu kršenja članka 30. Zakona o radu koji govori o povredi dostojanstva radnika po određenim osnovama. Niti jedna od tih stotinjak tužbi nije procesuirana niti se ne nazire da se eventualno donese recimo makar jedna nepravomoćna presuda i to je problem koji će ostati. Dakle tisuće sporova koji se sada vode, koji sigurno se krije tko zna koliko tužbi upravo zbog različitih vrsta diskriminacija, tužbe koje se direktno odnose na određene članke pojedinih zakona oni će nažalost ostajati i dalje. Na nekoliko skupova je sudjelovala stručna javnost naši pravnici, stručnjaci i slično upravo su ustvari upozorili na jedan ogroman nedostatak kada je u pitanje hrvatsko pravosuđe i postupanje naših sudova. Svi antidiskriminacijski zakoni temelje se na poštivanju određenih standarda koji su utvrđeni. Naše sudstvo kad dobije takav predmet imam osjećaj ustvari ne zna što će sa time pa onda se na neki način ja bih rekla odugovlači uopće i takvi postupci i postupanje po takvim tužbama. To nije mišljenje moje samo. To je mišljenje i mnogih stručnjaka pogotovo sa Pravnog fakulteta koji su ipak vršili određene analize primjene i postupanja po do sada važećim anti, antidiskriminacijskim zakonima. Hoće li se nakon ovog, primjene ovog zakona građani češće, hrabrije da tako kažem odlučivati na podnošenje tužbi? Zato što smatraju da su po nekoj osnovi diskriminirani. Mi u Klubu SDP-a smatramo da neće sve dotle dok sudska praksa ne bude djelotvorna, brza, dok se ne budu donosile pravedne sudske presude kojima će se pokazati žrtvi i kojima će se žrtvu ohrabrivati da podnosi tužbe a onima koji vrše diskriminaciju po bilo kojoj osnovi ma otkuda dolazili da se pokaže adekvatno i brzo da je takvo ponašanje nedopustivo u Hrvatskoj i da se neće tolerirati. U SDP-u dakle podržavajući potrebu dakle naglašavam podržavajući potrebu da donesemo i ovakav jedan antidiskriminacijski zakon molimo da se kod primjene ovoga zakona možda vodi više brige i računa nego što smo to radili do sada kad su u pitanju antidiskriminacijski zakoni jer inače će put do ostvarivanja pravde u Hrvatskoj i dalje biti jako dug. Hvala. Hvala lijepa. Sada ćemo prekinuti sjednicu. Nastavit ćemo u 15 sati. I prvi na redu je u ime Kluba SDSS-a gospodin zastupnik Ratko Gajica. Potom gospođa Marijana Petir i onda Damir Kajin i tako redom. Dakle u 15 sati. Svima želim prijatno!